Virðulegi forseti. Í gær fékk ég svar við fyrirspurn sem ég beindi til innviðaráðherra varðandi ástand á tengi- og héraðsvegum hér á landi. Niðurstaða þeirrar fyrirspurnar minnar er sláandi.

Samkvæmt svari ráðherra mun það taka um 60 ár að koma bundnu slitlagi á alla tengivegi en þá er miðað við þá 2,5 milljarða sem lagðir eru sérstaklega í þessi verkefni á hverju ári. Ef við bætum héraðsvegunum við á sama hraða erum við að tala um að það muni taka okkur um 100 ár að leggja bundið slitlag á bæði tengi- og héraðsvegi hér á landi. Það hlýtur hver heilvita maður að sjá að þetta gengur ekki upp. Það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á þetta á 21. öldinni. Hér á landi eru margir vegir með þeim hætti að fólk leggur líf sitt og heilsu að veði á hverjum degi við það eitt að keyra til og frá heimili sínu. Við skulum hafa það hugfast að þessir vegir eru lífæð okkar Íslendinga; þeir tengja landið, tryggja búsetu og dreifa ferðamönnum sömuleiðis betur um landið. Ég kalla eftir nýrri hugsun, nýjum lausnum og þjóðarátaki við að útrýma stórhættulegum malarvegum um land allt. Við getum ekki boðið samborgurum okkar upp á þetta næstu 100 árin. Virðulegi forseti. Stór hluti sveitarfélaga hefur fengið bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Þar er þeim veitt viðvörun vegna þess að þau hafa farið fram úr lágmarksviðmiðum jafnvægis- og skuldareglu sveitarstjórnarlaganna. Staða margra sveitarfélaga hefur farið hratt versnandi eftir Covid, m.a. vegna mikilla vaxtahækkana. Vegna þessarar stöðu er fyrirsjáanlegt að mörg sveitarfélög þurfi að draga úr þjónustu við íbúa til að uppfylla áðurnefndar fjármálareglur. Þessar reglur voru þó teknar úr sambandi í Covid og taka ekki aftur gildi fyrr en árið 2025. Það er ekki eingöngu vegna sveitarfélaganna sem þessar fjármálareglur voru teknar úr sambandi. Ríkisstjórnin hefur tekið úr sambandi sínar eigin reglur sem kveða á um að heildarjöfnuður yfir fimm ára tímabil skuli ávallt vera jákvæður og árlegur halli megi ekki fara yfir 2,5% af landsframleiðslu. Þær kveða líka á um að heildarskuldir, að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, séu lægri en 30% af landsframleiðslu. Nú liggur fyrir fjármálaáætlun og umsagnaraðilar virðast allir sammála um það að hún nái alls ekki utan um þá stöðu sem uppi er, þ.e. mikla þenslu og mikla verðbólgu sem farin er að sliga mörg heimili. Í raun virðist enginn vera ánægður með fjármálaáætlunina nema ríkisstjórnin sjálf. Það er eins og þjóðarbúskapurinn sé bara á sjálfstýringu og ekki er verið að taka á þeim vanda sem við blasir. Væntanlega er það vegna ólíkrar afstöðu þeirra flokka sem mynda þessa ríkisstjórn að ekki hefur tekist að setja fram fjármálaáætlun sem tekur á þeim vanda sem allir virðast sjá nema hún. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin þarf ekki síður á áminningu að halda en sveitarfélögin vegna viðvarandi halla og skuldasöfnunar sem mun bitna á komandi kynslóðum. Þess vegna spyr ég: Hver ætlar að senda ríkisstjórninni aðvörunarbréf?

víða í sjávarþorpunum, í höfnum sjávarþorpanna, þegar strandveiðarnar hefjast í næstu viku. Það var því mjög ánægjulegt að heyra þá niðurstöðu könnunar hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sem var gerð fyrir matvælaráðuneytið að viðhorf Íslendinga er mjög jákvætt gagnvart strandveiðum. Þar kom fram að yfir 72% þeirra sem tóku þátt í könnuninni vildu auka veiðiheimildir til strandveiða. Það er skýr afstaða til eflingar strandveiða og hæstv. ráðherra tók undir þennan vilja þjóðarinnar í ræðu sinni í síðastliðinni viku. Hún sagðist vilja efla strandveiðar og er það vel. Þingmenn Vinstri grænna hafa lagt fram þingmál um aukinn hlut strandveiða og að félagslegi hlutinn í fiskveiðistjórnarkerfinu verði aukinn úr 5,3% í 8–10% á einhverju árabili. Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp um strandveiðar sem er í engu samræmi við þennan vilja þjóðarinnar til að efla strandveiðar og því algerlega á skjön við þær rannsóknir og niðurstöður sem komu fram hjá Félagsvísindastofnun á dögunum. Frumvarpið sem nú liggur fyrir þinginu myndi breyta starfsumhverfi smábátasjómanna til hins verra og meiri hluti strandveiðisjómanna er því mótfallinn og því eðlilegt að draga það til baka og taka mið af vilja þjóðarinnar og endurskoða þetta í þeim starfshópi sem er núna að vinna fyrir hæstv. matvælaráðherra. En nú blasir við að keyrt verður óbreytt fyrirkomulag á strandveiðum í sumar og hefði frekar verið ráð að skoða fækkun daga tímabundið í sumar fyrst nægar aflaheimildir væru ekki í boði miðað við hvernig þetta fór síðastliðið sumar og ekki var tekið úr almenna byggðakvótanum eins og hefði verið hægt að gera. Ég treysti því að ráðherrann fylgi eftir vilja sínum og efli og auki hlut strandveiða til framtíðar því það er þjóðarvilji.

með leyfi forseta: „Það varðar sektum ef ekki liggur þyngri refsing við eftir öðrum ákvæðum þessara laga eða eftir öðrum lögum, ef sveitarstjórn, kjörstjórn, utankjörfundarkjörstjóri eða embættismaður hagar fyrirskipaðri framkvæmd laga þessara vísvitandi á ólöglegan hátt eða vanrækir hana.“ vanrækir hana.“ Þarna er ljóst að vanræksla er einnig refsiverð. Í þeim svörum sem bárust við kærum og áfrýjunum er hvergi vísað til þessa ákvæðis heldur annarra ákvæða sem fyrst og fremst fjalla um háttsemi almennra borgara, ekki embættismanna, þrátt fyrir að ég hafi sérstaklega óskað þess að ríkissaksóknari viki að þeim þætti. Því sendi ég fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra og spurði út í þetta aðgerðaleysi. Af svarinu má ráða að ráðherra sjái ekki í hverju aðgerðaleysið felst. Ég vil því nota tækifærið og upplýsa ráðherra um að aðgerðaleysið felst í því að hunsa kvartanir umboðsmanna án nokkurs rökstuðnings. Ef umboðsmenn hafa engar leiðir til að fylgja því eftir hvort framkvæmd kosninga sé rétt og í samræmi við lög, til hvers erum við þá með eftirlit yfir höfuð?

Virðulegi forseti. Það er mikill heiður fyrir mig að flytja ræðu hér á Alþingi í dag. Ég hef varið starfsævinni á vettvangi háskóla og hugverkaiðnaðar og það er ánægjulegt að hugverkaiðnaðurinn skuli hafa fest sig í sessi sem fjórða stoðin í útflutningstekjum okkar. Árið 2022 var fjárfest í hugvitsdrifinni nýsköpun á Íslandi fyrir 55 milljarða íslenskra króna. Þar af komu 78% frá alþjóðlegum fjárfestum utan Íslands. Í nýlegri blaðagrein eftir hæstv. utanríkisráðherra, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, segir að þetta sé stærsta tækifæri Íslands að það sé mikið heilbrigðismerki að langstærstur hluti fjárfestingar í íslenskri nýsköpun sé alþjóðlegur. Ég tek heils hugar undir þau orð hæstv. ráðherra sem lýsa raunverulegri stöðu nýsköpunarfyrirtækja í undirbúningi fyrir markaðssetningu. Alþjóðlegar leyfisveitingar fyrir lækningavörur og lyf eru í höndum lyfjaeftirlitsstofnana. Fyrirtækin þurfa að uppfylla alþjóðlegar reglugerðir og kröfur um öryggi og virkni sem þýðir gríðarleg fjárútlát. Því má segja að meginverðmæti lyfja- og lækningavörufyrirtækja felist í samþykki markaðsleyfis frá yfirvöldum. Það felur m.a. í sér neytendavernd og er alger forsenda fyrir fullyrðingum um vöruna og samkeppnishæfni fyrirtækjanna. Átak með fjármagni til að efla samstarf og samkeppnishæfni háskólanna, sem hæstv. ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, stóð fyrir, finnst mér vera til mikillar fyrirmyndar.

Hæstv. forseti. Þessa dagana er mikið rætt um sauðfé og sjúkdóma. Umræðan kemur í kjölfar riðusmita í Miðfjarðarhólfi núna í aprílmánuði. Riðuveiki er langvinnur og ólæknandi smitsjúkdómur í sauðfé sem veldur svampkenndum hrörnunarskemmdum í heila og mænu. Það er ekki hægt að bólusetja fyrir honum sjúkdómurinn er því erfiður viðureignar. Sú aðferð sem hefur verið notuð hér á landi þegar upp kemur riða á bæ er að slátra öllu fé á bænum og fara í jarðvegsskipti; hreinsa, brenna og sótthreinsa. Þetta er mjög íþyngjandi skref fyrir alla sem málið varðar. Áður höfum við ekki séð fram á að hægt væri að nýta neina aðra aðferð til að uppræta sjúkdóminn, en núna hefur fundist arfgerð sem er verndandi gegn riðu. Mjög mikilvægt er að við styðjum við frekari rannsóknir og vinnum að því að gera stofninn ónæman gegn riðunni. Þetta mun taka nokkur ár. Meðal annarra úrræða sem gripið hefur verið til, til þess að hindra framgang riðu og annarra sjúkdóma, er að skipta landinu upp í sóttvarnahólf sem eru 25 svæði. Miðfjarðarhólf er eitt þeirra. Þeim er skipt upp eftir náttúrulegum hindrunum eins og ám, en líka með girðingum. Til að koma í veg fyrir dreifingu sjúkdóma er almennt gert óheimilt að flytja sauðfé á milli þessara hólfa. En kindur lesa hvorki lög né reglugerðir og ef þær fá tækifæri til þá fara þær oft yfir girðingarnar, ef þær komast. Því er mjög mikilvægt að við höfum eftirlit með girðingunum.

Herra forseti. Í morgun fór fram áhugaverður fundur í umhverfis- og samgöngunefnd, opinn fundur þar sem rædd voru markmið og stefna íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Þangað komu m.a. fulltrúar Samtaka iðnaðarins, fulltrúar umhverfisverndarsinna og síðan heil hersing frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu með hæstv. umhverfisráðherra, Guðlaug Þór Þórðarson, í broddi fylkingar. Það var margt áhugavert sem kom fram á fundinum en það sem kannski situr helst eftir er sú brýna nauðsyn sem blasir við að við hér í þessum sal tökumst á hendur það verkefni að ræða atvinnustefnu fyrir Ísland. Afstaða hæstv. orkumálaráðherra, að horfa skuli til þess að forgangsraða orku sem til er hverju sinni til orkuskipta, þýðir í raun að það verða miklu meiri takmarkanir á annarri uppbyggingu atvinnustarfsemi en annars væri.

Ef stjórnvöld ætla að segja að þau ætli að forgangsraða allri orku í orkuskiptin þá verður mjög takmörkuð önnur uppbygging næstu árin á meðan það er afstaðan. Á meðan við finnum okkur innan þess regluverks sem Evrópusambandið hefur formað og erum þátttakendur í því þá getum við ekki látið svona ákvörðun atvikast bara einhvern veginn heldur verðum við að ræða það hér í þessum sal. Þetta er gríðarlega mikilvægt.

Mig langar að koma hér upp undir störfum þingsins til að ræða sveitarfélagið mitt, Reykjanesbæ. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er heilbrigð en í drögum að ársreikningi 2022 má sjá jákvæða stöðu. Helmingur sveitarfélaga hefur þó fengið aðvörun frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga vegna reksturs þeirra. Það vakti upp gamlar áhyggjur þar sem Reykjanesbær stóð frammi fyrir þessum aðstæðum árið 2014 þegar við vorum eitt skuldsettasta sveitarfélag Íslands.

en nú undanfarna 12 mánuði er stökkið í fjölgun íbúa 9,6%. Frá janúar til apríl á þessu ári hefur fjölgunin verið 524 einstaklingar. Fjölgun íbúa er góð að vissu marki en að sama skapi umfangsmikil og flókin.

Við þurfum að ráða fram úr þessu saman. Í dag eru margir sorgmæddir, margir að fylgja ungmennum sínum og ástvinum til grafar vegna þess faraldurs og þess ógnarástands sem hefur skapast í samfélaginu af völdum ópíóíða.

með lyfinu naloxone, með því að gefa það frjálst í lausasölu, lyfi sem er í formi nefúða sem í raun dregur úr eitrunaráhrifum. 1. júlí í fyrra var þetta lyf sett í Frú Ragnheiði

Það var viðtal við framkvæmdastjóra SÁÁ í gær. Hvað segir hún? Tíu ungmenni hafa dáið frá áramótum, sem hafa í raun verið að nýta sér þjónustuna á Vogi, hafa fallið og hafa viljað koma aftur, þau eru á biðlista og hvaðeina annað sem er. Naloxone, þetta lyf sem er ekki ávanabindandi, það er ekki skaðlegra en panodil sem er selt hér úti í apóteki, gæti komið í veg fyrir stóran hluta af þeim ótímabæru dauðsföllum

Tilviljanir réðu því að ekki varð manntjón en þau sár sem þessir atburðir ristu á sálir bæjarbúa munu eflaust taka ár ef ekki áratugi að gróa. Varnargarðar þeir sem byggðir hafa verið fyrir ofan hluta bæjarins sönnuðu gildi sitt og hægt er að fullyrða að þeir björguðu mannslífum þessa nótt. Það er hins vegar mikilvægt að við notum þennan atburð sem sterka áminningu um að byggingu varnargarðanna þarf að ljúka áður en þessir atburðir endurtaka sig og taka mannslíf. Það ber ríkið stóra ábyrgð þar sem það hefur ekki látið alla þá fjármuni sem eyrnamerktir eru til ofanflóðasjóðs renna til sjóðsins. Við þurfum líka að gera bragarbót þegar kemur að því að sinna þeim sem verða fyrir áhrifum náttúruhamfara á borð við þessar. Fyrir nokkrum árum gerði Alþingi breytingar á lögum um Náttúruhamfaratryggingu Íslands til þess að takmarka fjölda smærri krafna sem kæmu inn eftir stórar hamfarir. Þetta var gert með því að hækka sjálfsábyrgð þeirra sem verða fyrir tjóni og geta þau í verstu aðstæðum setið uppi með sjálfsábyrgð upp á rúma hálfa milljón eftir tjón. Það að fólk sem býr á svæði sem ætti að vera varið varnargörðum en ríkið hefur ekki byggt ætti aldrei að þurfa að sitja uppi með stóran fjárhagslegan bagga eftir slíkar hamfarir. Ég hef því ákveðið að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um Náttúruhamfaratryggingu Íslands eftir að hafa fengið góða innsýn frá stjórnendum þar um hvernig náttúruhamfaratryggingar virka og hvaða ástæður lágu að baki þeim breytingum sem Alþingi samþykkti 2018. Ég mun senda þetta frumvarp út til meðflutnings nú í dag og vildi því nota þetta tækifæri til að vekja athygli þingmanna á þessu mikilvæga réttlætismáli. Herra forseti. Þeir sem voru að vonast eftir því að verðbólga og vextir færu hratt niður hér á Íslandi hljóta að hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með nýja þjóðhagsspá Landsbankans sem birtist í gær. Samkvæmt henni munu stýrivextir hækka enn meira en þegar er orðið. Bankinn telur að stýrivextirnir fari upp í 8,5%, sem er auðvitað umtalsverð hækkun frá því sem þegar hefur orðið. Og það sem meira er, bankinn er að spá því að stýrivextir muni ekki lækka fyrr en eftir eitt ár eða þar um bil. Þá fyrst hefst lækkunarferlið. Þetta eru ömurlegar fréttir fyrir fólk og fyrirtæki. Að svona háir stýrivextir séu viðvarandi í svona langan tíma er all svakalegt högg fyrir allt venjulegt fólk og fyrirtæki líka og kemur auðvitað ofan á alla þá miklu hækkun á verðlagi sem við finnum öll fyrir á hverjum einasta degi. Höfum það alveg á hreinu að þetta þýðir í reynd að vextir á óverðtryggðum íbúðalánum eru nánast á þeim kjörum sem buðust á yfirdráttarlánum ekki fyrir löngu síðan þeir sem eru með verðtryggð lán taka svimandi háa verðbólguna beint inn á höfuðstólinn og lánin þeirra bólgna meira og meira út þrátt fyrir skilvísar afborganir. Við skulum líka hafa það á hreinu að það er einkum tvennt sem viðheldur þessu ástandi sem við Íslendingar þekkjum miklu betur en grannþjóðirnar. Það er í fyrsta lagi íslenska krónan sem ýkir allar sveiflur og viðheldur hærra vaxta- og verðbólgustigi en í grannlöndunum. Þessu má breyta þótt það sé vissulega erfitt að sannfæra fólk sem raunverulega trúir því að þessar sveiflur séu partur af eftirsóknarverðu efnahagsumhverfi. Hitt er að ein meginforsenda þess að verðbólga og vextir gangi hraðar niður eru raunhæfar og óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir í ríkisfjármálum sem leika lykilhlutverk í þessu gangverki. Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu ára hefur fengið algjöra falleinkunn hjá öllum umsagnaraðilum. Það er eitt og sér áhyggjuefni en það er sýnu verra að ríkisstjórnin virðist hvorki sjá né heyra þá gagnrýni. Yfirdráttarvextir af húsnæðislánum og ofurbólgin verðtryggð lán verða því áfram veruleiki íslenskra heimila. Það er í boði ríkisstjórnarinnar. Ábyrgðin liggur hvergi annars staðar.

og hvatt til og kallað eftir aðgerðum til að bregðast við. Við horfum líka upp á fíkniefnafaraldur, ekki hvað síst ópíóíðafaraldur sem borist hefur til Íslands. Nú heyrum við í auknum mæli, viku eftir viku og mánuð eftir mánuð, fréttir af auknu ofbeldi meðal ungmenna og vopnaburði meðal barna og annarra ungmenna. Þetta kallar á viðbrögð stjórnvalda og samfélagsins. Hluti af þeim viðbrögðum hlýtur að vera að innleiða hér aftur ákveðinn aga skilning á því hvað má og hvað ekki og gefa skólastjórnendum og lögreglu tækifæri til að senda skýr skilaboð og fylgja þeim eftir. Í New York-borg var á sínum tíma ráðist í aðgerðir sem fylgdu svokallaðri rúðubrotskenningu til að takast á við mikla glæpaöldu þar, fólst í því að taka hart á minni afbrotum, rúðubrotum og veggjakroti, gera strax við þar sem skemmdir höfðu verið unnar og fylgja því eftir. Hér er veggjakrot, að mati stjórnvalda, líklega bara list og skortur er á vilja til að fylgja eftir skilaboðum um hvað telst ásættanlegt og hvað ekki. Helstu skilaboð stjórnvalda inn í þetta ástand nú eru ítrekuð frumvörp um lögleiðingu fíkniefna. Það er ekki hægt að taka á vandanum með því að lögleiða glæpina. Við þurfum að gefa lögreglu og öðrum stjórnvöldum hér tækifæri til að takast á við þennan vanda og gera það af þeirri festu sem þessi stigvaxandi vandi samfélagsins kallar á.

úr 117 einstaklingum í 347 á síðasta ári, en á sama tíma yfir þetta tímabil, þessi níu ár, greiðir ríkið aðeins fyrir meðferð 90 einstaklinga. Það er alveg sama hvað er að gerast, það er engin hækkun. Það er alveg með ólíkindum, virðulegur forseti, að á sama tíma og þetta er að gerast í okkar samfélagi þá fjölgar tillögum hér í þessum sal um að auka aðgengi að víni og fíkniefnum. En það koma engar tillögur um það hvernig við ætlum að mæta þeim áföllum sem samfélagið og einstaklingarnir verða fyrir. Dauðsföllum einstaklinga sem hafa dvalið á Vogi á undanförnum árum hefur fjölgað gríðarlega.

þar af verði 24 undir 30 ára. Virðulegi forseti. Það eru mikil verðmæti í hverjum einstaklingi. Það er mikilvægt fyrir okkar samfélag að mæta þessari ógn með því að styðja við bakið á þeim fyrirtækjum og stofnunum sem eru að reyna að bjarga þessu fólki úr heljargreipum fíknarinnar.

börnin orðin fullorðin. Fjölskyldulíf í dag er allt annað en það var fyrir 30 árum síðan. Í dag eru flestir fjölskyldumeðlimir með stútfullt dags-, viku- og mánaðarplan, allir kappkosta við að klára verkefni dagsins og áður en við vitum af er klukkan orðin hálfgerður óvinur manns. Flest myndum við vilja fleiri klukkustundir í sólarhringinn til að halda skipulagi. Allir eru ómissandi með allt sitt, eða hvað? Við heyrum af því sem einnig hefur verið fleygt fram, að foreldrar í dag geri menntakerfið og skólana í auknum mæli ábyrg fyrir uppeldi barna sinna. Ég velti fyrir mér hvort ekki sé ekki kominn tími á að líta aðeins inn á við. Fjölskyldan hefur veigamesta menntunarhlutverkið og í því felst öðruvísi og dýpri færni í lífinu en fæst úr menntakerfinu.

Markvisst hefur verið unnið að því að vinna niður biðlista í greiningum barna, sem samt lengjast bara og lengjast. Hver er ástæðan? Getur verið að ákveðið tengslarof á milli barna og foreldra sé að eiga sér stað? Rannsóknir hafa sýnt að rof í tengslum milli foreldra og barna á fyrstu 1.000 ævidögum þeirra getur haft verulega neikvæð áhrif á heilaþroska barna. Er það hraðinn og það að við gefum okkur ekki nægan tíma til að vera til staðar og í núinu með börnunum okkar? Samvinna milli foreldra og skóla þarf að vera góð og öflug svo öll börn nái að blómstra eins og þeim er eðlislægt. Við berum jú öll ábyrgð á menntun barnanna okkar, en fjölskyldan ber þá allra mikilvægustu.